Tere päevast, head kolleegid! Alustame meiegi uut tööaastat. Kuna on ka uus kalendriaasta, siis soovin teile kõigile paremat aastat, kui oli eelmine, rohkem mõistmist, rohkem austust üksteise vastu ja rohkem riiki ja vähem erakondlikkust. Head kolleegid, kohaloleku kontroll, palun!

registreerus 73 Riigikogu liiget, puudub 28. Enne kui saame päevakorra kinnitamise juurde asuda, Helir-Valdor Seeder, palun! Austatud juhataja! Ma soovin ka teile, et see aasta tuleks parem kui eelmine aasta. Aga kuna te soovisite meile rohkem riiki ja vähem erakondlikkust, siis ma pean oluliseks stenogrammi huvides mainida, et Isamaa programmilised seisukohad ja tegevus siin parlamendis langevad kokku Eesti rahva ja riigi huvidega. Austatud Aitäh, hea kolleeg! Ma söandan arvata, et kõikide Riigikogus esindatud erakondade programmid langevad kokku nende eesmärkidega, aga meetodid ja teed nende eesmärkideni jõudmiseks on mõnevõrra erinevad. Head kolleegid, saame asuda päevakorra kinnitamise juurde. Nimelt, teatavaks tehtud päevakorraga seoses on edasi öelda mõned muudatused. Riigikogu liikmed Rain Epler, Alar Laneman, Helle-Moonika Helme, Mart Helme, Evelin Poolamets ja Arvo Aller on tagasi võtnud sotsiaalkaitseministrile, kultuuriministrile ja regionaalministrile esitatud arupärimised nr 235, 237, 265 ja 323, millele vastamine oli kavandatud tänase istungi esimese, teise, neljanda ja kuuenda päevakorrapunktina. Seetõttu jäävad need punktid päevakorrast välja. Helle-Moonika Helme, palun! hea eesistuja! Lisaks sellele teeb Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ettepaneku teisipäevasest päevakorrast välja arvata esimene punkt, see on siis eelnõu 326, kuna ettekandja on välislähetuses. Aitäh! See on eelnõu algataja õigus, nii et ka see päevakorrapunkt on päevakorraprojektist välja arvatud. Aga nüüd saame minna selle päevakorra hääletamise ettevalmistamise juurde. Head

265 ja 323. Ja äsja kuulsite, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on esitanud palve arvata selle nädala päevakorrast samuti välja eelnõu 326. Ka see jääb päevakorraprojektist välja. Koos nende muudatustega panen hääletusele Riigikogu täiskogu III istungjärgu 1. töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Kena algus: poolt 67 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. Päevakord on kinnitatud.Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Palun esmalt siia Vabariigi Valitsuse esindaja Heili Tõnissoni.

istungi juhataja! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kaks seaduseelnõu. Esiteks, energiamajanduse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, ja teiseks, Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vahelise lennuteeteenuste lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu. Nende kahe seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust kliimaminister. Mõlemad eelnõud on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Suur tänu! Tõnis Lukas, palun! Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Enne valimisi lubasid kõik parlamendierakonnad, nende hulgas ka kolm valitsuserakonda,

Nüüdseks oleme jõudnud niikaugele, et õpetajad on sunnitud välja kuulutama streigi. Need otsused on tehtud pärast seda, kui parlament võttis vastu järgmise aasta riigieelarve, ja sellepärast me peaksime nüüd reageerima, see operatiivaeg on veel olemas. Kui valitsus ei soovi samme astuda, peaks Riigikogu sekkuma, sellepärast et ühe osa rahvusliku haritlaskonnaga lihtsalt tüli kiskuda ei ole mõtet sellisel ajal, kui ühiskonnas on kriise niikuinii palju.

teha Vabariigi Valitsusele ettepanek astuda vajalikud sammud õpetajate streigi ärahoidmiseks ja teha selleks ettepanekud palgafondi suurendamiseks, õpetajate töökoormuse reguleerimiseks ja karjäärimudeli uuendamiseks alates 2025. aastast. Mitte ainult õpetajate palkasid ei peaks läbi rääkima ja kokku leppima, vaid oluline

praegu seda raha, otsite varsti õpetajaid tikutulega.

nädala töökavast välja. Saame minna kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Henn Põlluaasa, Martin Helme, Rene Koka, Siim Pohlaku, Evelin Poolametsa, Arvo Alleri, Helle-Moonika Helme, Jaak Valge, Kert Kingo ja Mart Helme 13. mail 2023. aastal esitatud arupärimine perekonnaseaduse muutmise kohta, arupärimine nr 256. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Evelin Poolametsa.

Oleme esitanud arupärimise sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole ja see puudutab perekonnaseaduse Arupärimine esitati 13. juunil 2023 ehk juba peaaegu kaheksa kuud tagasi. Leiame, et niivõrd olulise väärtusküsimusi puudutava teema puhul on täiesti lubamatu ühiskonna lõhestamine ja jõumeetoditega Riigikogus väikese, marginaalse vähemuse huvides sellise seaduse läbi surumine. Pealegi ei ole homoabielu ei põhi‑ ega inimõigus – nii on öelnud Euroopa Inimõiguste Kohus – ja riigil puudub igasugune kohustus, ammugi vajadus seda legaliseerida. Seoses sellega on esitatud kümme küsimust. Aitäh! Suur tänu ettekandjale! Palun nüüd arupärijate küsimustele vastamiseks Riigikogu kõnetooli sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Austatud istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed saalis! Tänan arupärimise ja esitatud küsimuste eest. Kõigepealt [esimene] küsimus: "Abielureferendumit takistades kinnitas Reformierakond, et mitte keegi ei kavatsegi samasooliste abielu kehtestada. Valimistel ei lubanud te seda samuti. Täna koostasite aga ise vastava eelnõu. Miks te valetasite?" Seda on siin saalis seaduse menetlemise käigus juba korduvalt selgitatud ja räägitud, kordan üle. Valitsuskoalitsioonis on kolm erakonda, kolm erakonda tegid koalitsioonileppe, mis sisaldas abieluvõrdsuse legaliseerimist, ja selle valitsuse ministrina täitsin siis selle valitsuse lubadust valijatele.Teine küsimus: "Valdav enamus on homoabielude vastu. Kes on andnud teile ja tänasele valitsusele mandaadi muuta põhiseaduse kaitse all oleva perekonna sisu ja mõtet ning sõita väärtusküsimustes üle ühiskonna valdavast enamusest?"

ja ei toetanud 39%. Norstati kevadine küsitlus abieluvõrdsuse kohta näitas, et abieluvõrdsust toetas 44,9% ja selle vastu oli 43,4% elanikkonnast. Nende andmete põhjal saab väita, et suurem osa Eesti elanikkonnast toetab samast soost paaridele võrdsete võimaluste loomist. loomist. Läheme ajas veel tagasi. Eesti Inimõiguste Keskuse 2012. aasta uuringu kohaselt siis toetus abieluvõrdsusele 34% ja mittetoetajaid oli 60% elanikkonnast. Nii et me näeme, etcircakümne aasta jooksul on meie avalik arvamus ja inimeste hoiakud muutunud tolerantsemaks ja abieluvõrdsus on saanud inimestelt suurema toetuse.Kolmas küsimus: "Kas te mõistate, et kui teie äärmusliberaalne koalitsioon hakkab "perekonna" ja "abielu" mõistetele mõistetele omal äranägemisel uut sisu ja omadusi juurde liitma, muutub abielu ja perekonna põhiseaduslik kaitse olematuks? Järgmisena võidakse hakata nõudma näiteks in[t]sesti või abiellumist isegi lemmikloomadega?" Ausalt öeldes on sellisele küsimusele äärmiselt keeruline vastata, aga olles selles positsioonis, kus ma olen, püüan ma ka siin mingi vastuse anda. Riigikohtu kolleegium on 2017. aasta kohtuasjas selgitanud: kaitset riigi sekkumise eest ei ole põhiseaduse tekstis seatud sõltuvusse perekonnaliikmete soost ega seksuaalsest sättumusest." Samuti ei ole kohtu hinnangul taolisi kitsendusi [põhiseadusest] võimalik leida tõlgendamise teel. See tähendab, et põhiseadus tagab kaitse kõikidele peredele, ka samast soost paaridest koosnevatele peredele. Abieluvõrdsusega tagati võrdsed õigused ja võimalused samast ja eri soost [paaridest] koosnevatele peredele.Neljas küsimus: "Kas te ei leia, et demokraatia tagamiseks ja põhiseaduse järgimiseks, eriti olulistes ühiskonnaelu puudutavates küsimustes, oleks parim üldrahvalik arutelu ja järgnev rahvahääletus?" Ma usun, et avalikku arutelu abieluvõrdsuse poolt ja vastu on Eesti ühiskonnas peetud juba väga pikka aega ja see [ulatub] sinna aega, kui kooseluseaduse üle vaidlus käis, 2010. aastasse.

pikki aastaid inimestele, kes soovisid sarnaselt meie kõigiga nautida õigust abielule, perekonnale ja õnnele.Viies küsimus: "Kas olete nõus kõnealuses küsimuses korraldama referendumit? Kui ei, siis miks?"

Kuues küsimus: "Miks olete sisulise arutelu asendanud propaganda ja emotsionaalse sõnasõja ning oponentide süüdistamise ja sildistamisega?" Siin julgen vastu vaielda. Mina personaalselt kuna küsimused on mulle – ei ole teinud propagandat, emotsionaalset sõnasõda, ei ole ka süüdistanud oponente ega neid sildistanud. Olen siit puldist rääkinud alati ainult ühte: [soovime] anda kõikidele inimestele võrdsed võimalused selleks, et sõlmida abielu ja elada oma privaatset elu täpselt nii, nagu inimesed seda ise soovivad ja kellega soovivad. Seitsmes küsimus: "Miks soovite, eriti tänases ärevas olukorras, kus Venemaa agressioon võib tabada ka Eestit, lõhestada selliste eelnõudega ühiskonda ja tekitada teravaid vastandumisi, mis on vaid vesi Kremli veskitele?" Selle seaduse vastuvõtmisest on pool aastat möödas. Ma näen, et Eesti ühiskond on muutunud rikkamaks, arvestavamaks ja midagi hullu ei ole juhtunud selle pärast, et Riigikogu võttis vastu abieluvõrdsuse seaduse. Küll julgen ma arvata, et samasooliste [paaride] vaenamine on vesi Kremli veskitele. Kaheksas küsimus: "Kas olete teadlik, et uuringute põhjal on samasooliste paaride sisene vägivald suurem ja elukaaslaste vahetamine oluliselt sagedam kui traditsioonilises perekonnas?" Lähisuhtevägivald on ülemaailmne probleem ja sellega võivad kokku puutuda kõik inimesed, sõltumata vanusest, soost ja seksuaalsest sättumusest. On tehtud mitmeid uuringuid, mis analüüsivad lähisuhtevägivalla esinemist samasooliste paaride puhul võrreldes heteroseksuaalsete paaridega.

Uuriti gei- ja biseksuaalsete meeste suhteid ja võrreldi neis vaimse, füüsilise ja seksuaalse vägivalla esinemist heteroseksuaalsete paaridega. Analüüsi tulemusena leiti, et samasooliste paaride seas ei ole vägivalda rohkem kui heteroseksuaalsetel paaridel. Küll aga on samasooliste paaride vastu suunatud vägivalda palju rohkem kui heteroseksuaalsete paaride vastu. McKay ja teised uurisid 102

Kanadas 2021. aastal tehtud uuringu kohaselt esineb samasooliste paaride vahel sama palju vägivalda kui heteroseksuaalsete paaride vahel. Kokku võttes: samasooliste paaride seas ei ole vägivalda rohkem kui heteroseksuaalsete paaride puhul. Üheksas küsimus: "Kas olete analüüsinud ja kui mitte, siis miks ignoreerite samasooliste paaride poolt üles kasvatatud laste emotsionaalseid ja psüühilisi probleeme, mis sellises keskkonnas tekivad ning laste elu ja edasisi valikuid mõjutavad?" 2016. ja 2018. aastal läbi viidud uuringu kohaselt ei ole erinevusi lastekasvatuse kvaliteedis samasooliste ja heteroseksuaalsete paaride vahel. Uuriti ka psühhiaatrilise häire olemasolu [võimalikku] erinevust lastel ja ka selles ei olnud erinevusi. Kahe samast soost vanemaga peres oli lastel parem vaimne tervis kui heteroseksuaalsete perede lastel. Naiste ja meeste samasooliste perede puhul ei olnud erinevusi [lastekasvatuse] kvaliteedi ega lapse vaimse tervise poolest. Uuringute kohaselt on samasoolistel peredel, milles on kaks meessoost inimest, kodune õhustik positiivsem ja rõõmsameelsem, kuna nad pingutavad rohkem, et seda luua ja ka hoida. 2014. aastal uuriti ÜK-s samasooliste ja heteroseksuaalsete paaride laste psühholoogilisi erinevusi ja leiti, et samasooliste vanemate laste heaolu on suurem kui heteroseksuaalsete perede lastel. Kümnes küsimus: "Igal lapsel on õigus normaalsele emale ja isale ning kasvada üles loomulikus perekonnas, sh. üksikvanemaga. Kust võtate te moraalse õiguse lubada adopteerida lapsi samasoolistele paaridele ja rikkuda sellega nende laste elu ja tulevik?" Tõepoolest, igal lapsel on õigus vanemale ja vanematele ning üheks viisiks saada endale vanemad teisel moel on lapsendamine. Täpsuse huvides tahan ma siinkohal öelda, et ühelgi lapsel ei ole ÜRO lapse õiguste konventsioonist tulenevalt õigust vanematele. Neil on õigus suhtele oma mõlema vanemaga ja õigus võimalusel suhelda mõlema vanemaga. Pereväliseks lapsendamiseks vabal lapsel ei ole üldse vanemaid või on tema vanematelt lapse isikuhooldusõigus täielikult ära võetud. 2022. aasta lõpus kasvas asendushooldusteenust pakkuvates asutustes 767 last, kellel ühel või teisel põhjusel ei olnud vanemaid.

mitte neid ei lapsenda võõrad pered. Otsust lapsendaja pere sobivuse kohta ei tee Sotsiaalministeerium, vaid tegemist on läbimõeldud ja kontrollitud metoodilise protsessiga, mida teostab Sotsiaalkindlustusamet, ning see sünnib erinevate spetsialistide põhjaliku hindamistöö tulemusena. Olenemata sellest, kas tegemist on üksiku [inimese] või paariga, samasoolise pere või eri soost pereliikmetega, on perede hindamine ja ettevalmistamine alati ühesugune. Me ei näe samasoolisi peresid kui stigmatiseerituid ja kõrge stressitasemega, vaid me näeme kõiki peresid võrdväärsetena. Oluline on pere motivatsioon ja valmisolek kasvatada ja armastada uut kodu vajavat last. Me ei leia ka, et samasoolisesse perre või hooldusperre elama asudes satuks laps kooslusesse, mis on stigmatiseeritud või kõrge stressitasemega. Perest eraldatud lapse huvides on üles kasvada peres, mis on lapse jaoks parim kõikidest asendushooldusteenuse vormidest, ning talle tuleb tagada õigus turvalisele kodule ja armastavale peresuhtele. Eestis ei ole samasooliste perede lapsendamise hulk veel piisavalt suur, et viia läbi esimesi uuringuid, kuid näiteks 2016. ja 2018. aastal Ühendkuningriigis läbi viidud ja 2020. aastal avaldatud uuringu käigus uuriti varasesse teismeikka jõudnud adopteeritud laste kohanemist, laste ja nende vanemate vaimse tervise seisundit ning vanemate ja adopteeritud laste suhteid. Läbi viidud standardintervjuud, standardintervjuud, vaatlused ja küsimustikud näitasid, et tulemused olid sõltumata peretüübist samasugused. Siinkohal väärib äramainimist ka fakt, et minu teada on vähemalt 18 Euroopa riigis, sealhulgas meie naabritel Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis, samasoolistel peredel adopteerimine lubatud. Aitäh! Suur tänu, auväärt minister! On mõned küsimused. Anti Poolamets, palun! Lugupeetud minister! Teie ettekanne oli kantud abieluvõrdsuse mõttest ja paatosest. Aga ma tahaksin teada teie seisukohta polügaamilise abielu kohta, sest teatavasti elab Eestis väga palju islami vähemuse esindajaid. Kas te toetate seda ja kui te ei toeta, siis miks te vaenate, miks te tahate vaenata vähemust, kes tahab abielluda, kes tahab elada siin oma elu, [meest], kellel on näiteks Jordaanias kümme naist ja te ei luba seda? Miks te tahate vaenata? Kas te tahate vihakõne nende suhtes pidada? Mis teil viga on? Suur aitäh! Eesti Vabariigi perekonnaseaduse järgi võivad tõepoolest abielluda kaks täisealist isikut. Muu hulgas on piirangud piiratud teovõime korral, aga need ei välista täielikult abiellumist. Ma isiklikult siinkohal ei võta seisukohta polügaamia kohta. Ma arvan, et see, kuidas inimesed elavad, on väga oluliselt seotud kultuuriruumiga ja Eesti kultuuriruumile, nii nagu põhjamaisele euroopalikule kultuuriruumile, ei ole mitmenaisepidamine

enne kui seda seadust hakati arutama, et tegutseda tuleb kohe, sest tänavust ajaloolist akent ei pruugi enam aasta pärast või isegi mitme valimistsükli jooksul avaneda. "Paraku tuleks tegutseda kohe ja ilus see ei tule." Me nägime, et see tõesti ei olnud ilus. "Küsimust ei saa lükata isegi järgmisse aastasse, kui on esituledes 2025. aasta kohalikud valimised ja parlamendis ei pruugi vabaks antud hääletus läbi minna." Ehk siis see teie ilus jutt homoabielude ja homodele lapsendamisõiguse andmise üldrahvalikust toetusest ei vasta tõele, te teate seda tegelikult ise ka suurepäraselt. Lihtsalt nüüd on teil võimalus – see seadus on vastu

Tõenäoliselt see suureneb veelgi. Kuidas suhtuda siis tavaperes kasvavate laste kiusamisse, mis nüüd hoo sisse saab, ja kas te kiidate selle heaks? Aitäh küsimuse eest! Kuna te viitasite enamusele, siis ma kordan ennast: 2023. aasta kevadel Eesti Inimõiguste Keskuse avaldatud uuringu kohaselt toetas abieluvõrdsust 53% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ja ei toetanud vaid 39%. See, milline on parlamendi koosseis ja milline on toetus või mittetoetus ühele või teisele küsimusele siin, ei peegelda tegelikult sajaprotsendiliselt seda, mida näitavad uuringud inimeste seisukohtade ja arvamuste kohta. Ja see, millest lugupeetud härra Rammo rääkis, oli pigemini poliitiline võimalikkus kui inimeste hoiakud. See, mida arvavad lapsed ja kuidas käituvad lapsed, sõltub väga palju nende peredest, kasvatusest ja hoiakutest. Mina leian küll, et kõiki lapsi tuleb kasvatada selles vaimus, et nad ei kiusaks teisi lapsi, et nad ei sildistaks teisi lapsi. Ja nii nagu ma ütlesin, algab see kodust. Aitäh

naissoost abikaasast, kui see on andnud nõusoleku oma naissoost abikaasa viljastamiseks. Kuidas hoitakse sellisel juhul ära bioloogiliste õdede ja vendade vahelised abielud? Või enam ei olegi need keelatud? Aitäh Aitäh küsimuse eest! See on meditsiinivaldkond, mida reguleerib täiesti eraldi õigusakt, ja [embrüo] loomisel on tegelikult vastav andmeregister, millest oleks võimalik ka neid järeldusi teha.

Riigikogu liikmete Varro Vooglaiu ja Anti Poolametsa 13. mail 2023. aastal esitatud arupärimine ajakirjandusväljaannete sõltumatuse ohustamise kohta, arupärimine nr 345. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Anti Poolametsa. Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud minister!

Aga samas on teema, ma arvan, jätkuvalt aktuaalne, sest kui riik toetab ajakirjandusväljaandeid, siis võib alati küsida, kas ennast sõltumatuks nimetav ajakirjandus on tegelikult ka sõltumatu või on ta seotud rahastajaga – kas või psühholoogilise tänulikkuse mõttes. Ja kui valitsus rahastab suuremaid ajakirjandusväljaandeid, võib see mõjutada avalikkuse usaldust meedia vastu. Inimesed võivad täiesti põhjendatult küsida, kas väljaanded on tõeliselt sõltumatud ja objektiivsed, kui nad saavad valitsuselt rahalist tuge. Võtame kas või venekeelsed väljaanded. ETV+

milline on nende sisu kvaliteet pärast valitsuselt rahastuse saamist ja kas see ei või mõjuda arvamuse ja hinnangute kallutamise ja ostmisena. Ja esimene küsimus: küsimus: kas te olete Vabariigi Valitsuse liikmena eelnevalt kirjeldatud ohtudest teadlik? Kas Vabariigi Valitsus kavatseb jätkuvalt rahaliselt toetada erameediaväljaandeid ja millised on need spetsiifilised põhjused? Me saame aru, et on Ukraina sõda ja meil on vaja objektiivset teadmist. Mina isiklikult ei välista, et meil on vaja toetada näiteks välisinfo saamist, sellepärast et see on üks kalleimaid valdkondi, pidada välismaal korrespondente, aga sellegipoolest on küsimusi ka välisinfo objektiivsuse kohta. Delfi Meedia venekeelne pool – ma ei saa näiteks aru, miks seal töötavad Venemaalt tulnud ajakirjanikud, kes ei tunne Eesti olusid, samal ajal kui meil on suurepäraseid Eesti vene ajakirjanikke, nagu Ivan Makarov, kes on Eesti väljaannetest hoopis välja söödud. Eks ole hämmastav lugu! Mingid Tšeljabinski ajakirjanikud tulevad Eestisse ja kehtestavad ennast siin meie rahastatud, toetatud väljaannetes ja eestimeelsed Eesti ajakirjanikud süüakse meediast välja. Paradoks!

teie esitatud küsimuste järjekorras. Esimene küsimus teie arupärimises: "Kas Te olete Vabariigi Valitsuse liikmena eelnevalt kirjeldatud ohtudest teadlik? Kui olete, siis kui tõsiseks Te neid ohte peate ja mil määral peate vajalikuks võtta ette samme nende ohtude realiseerumise ärahoidmiseks?" Vastan, et üldiselt vaadatuna ja arvestades fakte, on Eesti aastaid olnud ajakirjandusvabaduselt maailma riikide teravas tipus. Ajakirjandusvabaduse poolest me maailmas üsna kõrgel kohal ja see koht on praegu kaheksas. See kinnitab üheselt Eesti ajakirjandusväljaannete sõltumatust Vabariigi Valitsusest. Aastatel 2022 ja 2023 rakendatud Eesti ühise infovälja tugevdamise meede mitte ei nõrgesta, vaid tugevdab veelgi meediaväljaannete võimekust pakkuda sõltumatut professionaalset ajakirjanduslikku sisu. Eriti tähtis on, et senisest enam suudetaks seda pakkuda ka venekeelsele auditooriumile. Selle meetme tulemuslikkust kinnitavad meediauuringute tulemused, mis näitavad venekeelse auditooriumi usalduse tõusu Eesti meediakanalite vastu ning ka meediaväljaannete lugejate ja jälgijate arvu kasvu. Teine küsimus: "Kas Vabariigi Valitsus kavatseb jätkuvalt rahaliselt toetada erameedia väljaandeid, nagu seda viimastel aastatel Eestis on tehtud? Meenutame, et 2020. aasta kevadel toetas Vabariigi Valitsus erameedia väljaandeid 450 000 euroga, 2022. aasta kevadel miljoni euroga ja 2023. aasta talvel samuti miljoni euroga." Ja vastan. Nagu me teame, muutunud julgeolekuolukord Euroopas ning asjaolu, et inimeste meediatarbimise harjumuste muutmine võtab aega, on tinginud vajaduse erameedia toetusmeedet jätkata. Eestis elavad inimesed peavad olema ühises, arusaadavas ja usaldusväärses infoväljas ning kursis Eestis toimuvaga. Just sellepärast otsustas Vabariigi Valitsus toetada ka 2024. aastal venekeelseid erameedia uudistetoimetusi 1 miljoni euroga. Selle eesmärk on tugevdada Eesti eraõiguslike venekeelsete väljaannete toimetusi ning muu hulgas tagada avaldatud meediasisu, sealhulgas originaaluudiste tasuta kättesaadavus. Kolmas küsimus: "Millega on põhjendatud, et valitsuskoalitsioon on seadnud eesmärgiks majutusettevõtete käibemaksuerandi kaotamise

esitamist – tegi Vabariigi Valitsus otsuse tõsta 2025. aastast ajakirjandusele kehtiva käibemaksu määra 5%‑lt 9%‑le. Minnes selle otsuse juurde, tuleb esmalt mõista olukorda, milles me praegu oleme. Eesti riigieelarve tervis ei ole hea. Mitmed kriisid on sellele oma jälje jätnud. Kevadel ametisse asunud valitsus on otsustanud aga rahanduse korda teha, sest rahanduse korras olemine on kindlasti üks meie julgeoleku aluseid. Paraku ainult olemasolevate kulude ülevaatamisega seda teha ei õnnestu. Meenutan, et eelmise aasta juulini kehtis ajakirjandusele 9%‑line käibemaksu määr, ja olen kindel, et selle tagasi tõstmine ei ohusta kuidagi meie vaba ajakirjandust. Selle tagab meie ajakirjanike tubli töö. Ajakirjanduse käibemaksu määr tõuseb 4 protsendipunkti võrra 2025. aastast. Tulenevalt aga esimesele küsimusele antud selgitusest ei ohusta käibemaksu muudatus Eesti ajakirjandusvabadust ega professionaalse ajakirjanduse toimimise põhimõtteid. Alahinnata ei saa ka avaliku arvamuse, meediaväljaannete omavahelise konkurentsi ning ajakirjanduse eneseregulatsioonivahendite mõju, kui väljaanded kaugeneksid oma töö põhialustest ehk sõltumatust kriitilisest käsitlusest ühiskondlikult oluliste teemade avamisel. Aitäh teile küsimuste eest! Need on vastused teie esitatud arupärimisele ja olen valmis vastama lisaküsimustele. Suur tänu, auväärt minister! Küsimusi on tõepoolest veel. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Ma ei saanud teie vastusest aru. Miks ma peaksin uskuma, et erameediale raha andev valitsus ei ürita meediat sellega mõjutada? Vabandage, aga teie sõnadest jääb väheks.

Aitäh teile küsimuse eest! Eestis on väga tugev ajakirjandus ja tugev vaba ajakirjandus, tugev vabade ajakirjanike põlvkond

vastasite, läks väga hästi ja me saime asjakohaseid teemasid ka arutada, siis ma julgen küsida. Küsimus on kultuurkapitali seaduse muutmise kohta. Mulle tundub, et istungi juhataja, kes teie selja taga on … Kui me seda istungil arutasime, siis ma tema kehakeelest lugesin välja samasugust, küll rahulolematust, aga segadust nende vastuste üle, mille me siin istungisaalis saime. Aga ma ei ole rääkinud Toomasega, nii et võib-olla ma eksin. Küsimus on nimelt selles, et seal oli nii-öelda kultuuriobjektide küsimus ja ainult seletuskirjas oli viide rahvusringhäälingule. Ja ma ei suutnud komisjoni esimehe [jutust] aru saada, kas rahvusringhäälingu hoone ehitamise suhtes on kindlus ja valitsuses üksmeel, sest seaduseelnõust ei olnud võimalik seda välja lugeda ja komisjoni ettekandja vastustest ei olnud ka sellest võimalik aru saada. Aitäh, Aitäh, hea Priit Sibul, küsimuse eest! Oskan vastust anda küll. Minu meelest peab vaatama seda kultuurkapitali seadust, millele te viitasite, pisut üldisemalt. Loomulikult, kõigepealt jah, valitsuses on üksmeel ja arusaam, et rahvusringhäälingule on uut maja tarvis. See oli ka sisuliselt üks põhjuseid, miks kultuurkapitali seaduses vastavasisuline muudatus ette võeti selle seadusemuudatusega.

kui me seda objekti nüüd silmas peame, ERR‑i uut hoonet – ei ole mõtet seadust justkui kinni kirjutada. See peab olema üldine selles mõttes, et ka järgnevatel kordadel oleks võimalus teisi objekte rahastada, siis, kui ERR‑i maja valmis saab.

Me ei tea, millal see võib juhtuda, võib-olla kümne aasta pärast, aga teoreetiliselt see võimalus peaks sellesse seadusesse jääma. Rene Kokk, palun! Aitäh, lugupeetud aseesimees! Hea minister! Te ühes eelmises vastuses või oma sõnavõtus rääkisite, et et ajakirjanduse käibemaksu tõstmine oli seotud ka sellega, et riigieelarvesse oli raha juurde vaja. Ma olen täiesti nõus sellega ja omalt poolt ütlen, et kindlasti peaks olema käibemaks ajakirjandusele sama, mis on üleüldine käibemaksu määr.

See on see vastus, mille oskan teile praegu anda. Ma arvan, et Eesti vaba ajakirjandust tasub inimestel hoida, eriti nende kriiside ja Ukrainas Ukrainas toimuva sõja tõttu on õigus ja väga suur vajadus informatsiooni hästi kätte saada. Ja Eesti on tõestanud ennast riigina, kus toimib kõrge kvaliteediga vaba ajakirjandus. Aitäh langenud. Aitäh, hea istungi juhataja! Proua minister! Soovin teile mõlemale tegusat aastat. Te väga täpselt oma vastuses ütlesite, et Eesti on ülemaailmses meediavabaduse indeksi [edetabelis] kaheksandal kohal, aga ma arvan, et selle kõrval on oluline vaadata ka trende. See kaheksas koht on möödunud aasta seisuga, aga võrreldes 2022. aastaga me langesime neljandalt [kohalt] kaheksandaks.

Noh, need indikaatorid on minu hinnangul üsna otseselt seostatavad selle tegevusega, mida parajasti teeb riiki juhtiv koalitsioon, aga võib‑olla ka mitte. Ma huviga kuulaks, mis teie hinnangul on juhtunud, et Eesti [koht edetabelis] on päris oluliselt langenud. Aitäh teile küsimuse eest! Ma ei ole ennast jõudnud kurssi viia antud uuringuga. Need trendid ja koha kukkumised on olnud küll üllatuslikud,

Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud minister! On tõesti väga kiiduväärt, et meie ajakirjandust ikka veel suhteliselt vabaks hinnatakse, ja ma väga loodan, et see enam allapoole ei lange ja proua kultuuriminister ise selle eest hea seisab. Aga teine asi on ajakirjanduse poliitiline tasakaal. Vot, 2021. aastal uuris üks erauuringute ettevõte just Eesti Rahvusringhäälingu poliitilist tasakaalustatust ja tulemus oli selline, et ERR ei olnud tasakaalus, konservatiivsed ja liberaalsed vaated ei olnud kaugeltki võrdselt esindatud. Hiljem on olnud juttu sellest, et ERR teeb ise ka ühe sellise uuringu, aga selle tulemustest pole vähemalt mina küll mitte midagi kuulnud. Küsin, kas teie teada on selline uuring tehtud ja kui mitte, kas ei peaks siis Kultuuriministeerium seda algatama. Suur tänu küsimuse eest! Alustades tagantpoolt, ma usun, et Kultuuriministeerium kindlasti ei peaks seda algatama, kuna tegemist on avalik-õigusliku ringhäälinguga, millel on oma seadus, omad juhtimistavad, oma eetika ja oma nii-öelda kontrollimehhanism, mis juhatuse tasandilt liigub edasi rahvusringhäälingu nõukogu tasandile. Kõik ERR‑i puudutavad sellist sellist laadi küsimused peavad saama vastuse ringhäälingu nõukogu aruteludel nende hulgas, kes ringhäälingu nõukogu liikmeteks on määratud. Neil on vastutus sellega tegeleda ja seista hea selle eest, millises suunas

Aga siiski, me teame, et heldelt rahastatud ETV+ on ennegi vahele jäänud küll Vene elukorralduse ja Vene ajaloo heroiseerimisega, küll piiripealsete esinejatega, küll küsitavate arvamusavaldustega. Näiteks isegi uue aasta alguses on ühes arvustuses kirjutatud, et ETV+ muutus aastavahetusel Vene-Nõukogude kanaliks ja venekeelse kanali ETV+ aastavahetuse programm meenutas Nõukogude stiilis tekki.

õnneks välja kujunenud see hea tava, et ministeerium ei sekku Eesti Rahvusringhäälingu töösse. Kui sekkuks, siis oleks see väga reaalselt mingisuguse poliitilise suuna andmine. Nii nagu ma teie heale kolleegile ka vastasin, ERR‑is saab neid küsimusi arutada ringhäälingu nõukogus ja ringhäälingu nõukogu liikmed peavad saama vastused Eesti Rahvusringhäälingu juhatuselt. Kui on sellesisulisi kaebusi, siis peab neid arutama ringhäälingu nõukogu, neid ei saa arutada Kultuuriministeerium. Kultuuriministeeriumil ei ole mitte mingisugust õigust sekkuda toimetuslikesse valikutesse, töödesse, otsustesse,

Mul on lihtne küsimus. Miks te rahastate ainult kolme suurt meediagruppi, mitte kõiki ajalehti? Näiteks pooled maakonnalehed on erinevate omanike omad. Ka mina olen ühe lehe omanik, aga ma ei küsi mitte selle pärast. Mitmed omanikud küsivad, miks venekeelset poolt Peipsi ääres kajastavad vähemalt kaks maakonnalehte, mis on

ajakirjandusliku sisu loomise ja edastamise toetamine. See meede on 1 miljon eurot. Seal on oma kriteeriumid, kuidas sellest meetmest saab osa võtta, kuidas saab taotlusi esitada. Tõepoolest, need kolm väljaannet või kaks meediamaja ja Põhjarannik on olnud varasemalt need, kes on sellest toetusmeetmest osa saanud.

Läbirääkimiste soovi ei ole. Head kolleegid, oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Kuues päevakorrapunkt jäi päevakorrast välja ja järgmine päevakorrapunkt numbriga seitse on Riigikogu liikmete Rain Epleri, Kert Kingo ja Kalle Grünthali 13. mail 2023 esitatud arupärimine rohepöörde mõju kohta [ministri] juhitava ministeeriumi haldusalale. Arupärimine kannab numbrit 341. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Rain Epleri.

on mööda läinud sellest, kui see arupärimine esitatud sai. Õnneks on ikka minister sama, nii et saame seda teemat siin lahata. Küsisime koos kolleegidega rohepöörde mõju kohta ministri valdkonnale, mille kohta siis ootame täna vastuseid.Taustaks tasub siia juurde võib-olla meenutada Saksamaad. Ma olen seda korduvalt siin teinud. Teatavasti on Saksamaa olnud rohepöörde elluviimise imelaps, kui nii võib öelda, paarkümmend aastat. Aga see ime sai otsa siis, kui algas Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu ja gaasikraanid kinni keerati. Siis selgus, et ei olnud sest rohepöördest Saksamaale kasu ühti, sest selle rohepöörde kattevarjus oli odav Vene gaas. Nüüd ei möödu nädalatki, kui me ei loe sellest, kuidas Saksamaa, kes on olnud tööstuse ja majanduse mõttes kindlasti Euroopa vedur, on murelik ja teeb ka teisi murelikuks, sest – kui nii võib öelda – veduri mootor turtsub.Aga mujal

ühiskonnas laiemalt ja eriti poliitilistes ringkondades ahhetati väga kõvasti, kui Saksa põllumehed blokeerisid majandusministri saabumise puhkusereisilt, ta ei saanud praamilt maha sõita. Küll siis kõlasid loosungid, et Saksa ühiskond on radikaliseerumas veelgi rohkem, ja põhjustena toodi

on seal kurjaks muutunud, on just nimelt seesama rohepööre ja selle viljad ja lisaks üliliberaalne immigratsioonipoliitika. Nii et kuulame huviga, kuidas minister näeb oma juhitava valdkonna arengut aina kiirendatava rohepöörde valguses. Aitäh! Aitäh, head kolleegid! Märgin ära, et tänane arutelu on olnud väga tasakaalukas, sisukas ja lausa eeskujuks, nii et tunnustan kõiki, kes siiamaani üles astunud on. Nüüd on võimalus kõike seda tõestada ka regionaalminister Madis Kallasel. Nii et palun arupärijate küsimustele vastamiseks Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Hea küsimuste, arupärimise esitaja! Pandi nüüd pinge peale, et hoida sama joont, mida eelkõnelejad on teinud, aga ma arvan, et teema on kindlasti vähemalt sama oluline kui eespool [käsitletud] arupärimiste

aga ma lühidalt puudutaksin ka teisi valdkondi, mis jäävad Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi haldusalasse, ehk siis kõike seda, mis puudutab ühistransporti, mis puudutab laiemalt kohalike omavalitsuste temaatikat, ja mõningaid teisi teemasid. Kõigepealt, kahtlemata on rohepöördel just toidutootmissektorile ja eelkõige esmatootmisele põllumajanduses väga oluline mõju.

Üldistades võib öelda, et kõik mõjud, mis tulenevad rohepöördest, just ennekõike põllumajandusele, on peamiselt tingitud sellest, et et kliimamuutustega tuleb arvestada. Vaatame ka eelmise aasta ekstreemseid ilmastikutingimusi: väga pikk kuivaperiood,

investeeringutes ja tegevustes just nendest printsiipidest, mis toetavad keskkonnasäästlikku põllumajandust, keskkonnasäästlikku ühistransporti.

Alati on olnud põhimõte, et jah, me peame kestlikumalt oma ressursse kasutama, aga me ei saa teha neid otsuseid kiirustades. Hea oleks, kui me saaksime kõiki otsuseid tehes arvestada ka

Seetõttu ma ütlen, et Eesti on olnud kestliku ressursikasutuse koha pealt tasa ja targu liikuja. Me oleme teinud mitmeid õigeid otsuseid lähtuvalt sellest, kuidas on nende otsuste tegemine läinud meie lähiriikides. Ja mitmete otsuste koha pealt, mina julgen väita, me oleme jäänud mõnes

See ei ole ilmtingimata alati tähendanud elektriautosid, elektribusse või elektrironge, aga suund on sinna, et kui on võimalik, siis me kasutame ühistranspordis transpordivahendeid, millel on meie keskkonnale võimalikult väike mõju, loomulikult negatiivses võtmes.

kohalike omavalitsuste hoonete rekonstrueerimise vajaduses, aga ma isegi ei peaks seda niivõrd rohepöörde vajaduseks, vaid selleks, et tegelikult väga paljud Nõukogude ajal ehitatud kortermajad, väga paljud suured avalikud hooned lihtsalt vajavadki paremat soojustust, paremat ventilatsiooni ja kõigi kommunikatsioonide väljavahetamist, et nendes hoonetes oleks parem viibida ja nende sisemine olustik ja kogu õhustik vastaks paremini tänapäevastele nõuetele. nõuetele. Kokkuvõtlikult ma arvan, et mõju on olnud arvestatav, aga ma julgeksin väita, et me oleme Eestis suutnud teha kõiki samme tasakaalukalt, piisavalt läbi analüüsides ja mitte kiirustades. "Kuidas kujundab jõuliselt ja ilma piisavate mõjuanalüüsideta ellu viidav rohepööre Teie hinnangul Teie juhitava ministee[ri]umi haldusala?" Ma mõnevõrra ka juba eelmises küsimuses seda teemat puudutasin. Meie peamine põhimõte on alati olnud see, et riigi sekkumise puhul tuleb alati arvesse võtta nii majanduslik, keskkonna- kui ka sotsiaalne mõõde. Ma arvan, et kui me nendest kolmest mõõdikust kogu aeg lähtume, siis me teeme õigeid otsuseid, surumata ühtegi nendest olulisest kolmest valdkonnast allapoole või tõstmata nendest kolmest valdkonnast ühtegi liiga üles. Ja kui neid vaadata kogu aeg koosmõjus, siis, ma arvan, on otsused tasakaalukad, nii et need on ka Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi haldusalas olevatele valdkondadele pigem toeks ja mitte mingil juhul kahjuks. Järgmine küsimus: "Milliseid meetmeid plaanite rakendada selleks, et tagada minimeerida rohepöörde negatiivset mõju oma haldusalale?" haldusalale?" Peamine, nagu ma ka ütlesin, on see, et iga valdkonna poliitikas peame me neid kolme aspekti vaatama kogu aeg koosmõjus. Kui me teeme otsuseid põllumajandusvaldkonna vaates või ka kohalike omavalitsuste vaates ja kui seal ükskõik milline otsus

et see on üldine põhimõte, kuidas me sellele teemale läheneme. Teine suurem põhimõte – kui küsite meetmete kohta – [on see, et] kõik ühise põllumajanduspoliitika

samal ajal unustamata majanduslikke aspekte, unustamata sotsiaalseid aspekte. Sellest lähtuvalt on kogu selle 1,6 miljardi

selle teemaga tegelemisel. "Kuidas peaks Teie hinnangul rohepöörde valguses ümber kujundama kõik selle, mida Teie hinnangul on vaja Teie ministeeriumi haldusalas ümber kujundada?"

samal ajal unustamata maaelu majanduse poolt, maaelu sotsiaalset poolt. Ma arvan, et meil ei ole vaja väga palju selles valguses ümber kujundada.

oli üheks peamiseks väljakutseks meie ressursside kestlik kasutamine, siis nüüd on sellele lisandunud väga suured kriisid, väga suured väljakutsed. Siinkohal peab ka meie ministeerium igat sammu kaaludes, igat sammu tehes arvestama üha rohkem sellega, et me ei seisa silmitsi ainult ühe kriisiga või ühe suure väljakutsega, vaid tegelikult on meie ees lahendamist vajavaid probleeme päris palju. Ja see kindlasti nõuab nii põllumajandusvaldkonnalt kui ka regionaalvaldkonnalt päris arvestatavas mahus võib-olla teistsuguseid otsuseid, kui need olid aasta või kolm aastat tagasi. Ja viimane küsimus: "Kas Teie hinnangul on vajadus kohandada rohepöörde strateegiaid ja millised meetmed on selleks kavandatud?" Siin ma vastaksin eelmise küsimuse lõpuosaga, et minu hinnangul on juba vaadatud – ja kindlasti tehakse seda ka tulevikus – rohepöördestrateegiaid mõnevõrra teistmoodi, lähtuvalt sellest, et me oleme praegu Euroopas mõnevõrra teistsuguses olustikus, kui olime enne Ukraina sõda. Paratamatult nõuab see mingite otsuste ümbervaatamist ja ka mingite otsuste mõnevõrra ajatamist, mida varasemas situatsioonis oleks me võib-olla planeerinud kiiremini teha. Aga hetkel ei ole kindlasti võimalik, kuna sellisel kujul Euroopa Liidu majandusruum, sotsiaalruum ei toimi, nagu see oli enne Ukraina sõja algust, enne 2022. aasta veebruarikuu lõppu.

Saksamaal toimuvad praegu väga tõsised sündmused. Farmerid on oma tehnikaga vallutanud suurlinnad. Seal puistatakse tänavatele ja valitsusasutuste uste ette lehmasitta, lastakse läga hoonete peale ja kistakse maha barrikaade. Masinad on ajanud tänavad umbe. Kuna meie peavoolumeedia – nii rääkiv, kirjutav kui ka pilti näitav – vaikib nagu Nõukogude partisan, kes on vaenlase, sakslaste kätte vangi langenud, siis ma soovin teilt kui minust palju targemalt inimeselt teada saada, miks need farmerid seal ei mõista rohepöörde tähtsust ja miks nad niimoodi teevad. Aitäh,

et] Saksamaal mõistab tegelikult rohepöörde olulisust enamik farmeritest. Pigem ongi minu hinnangul küsimus selles, mille ka oma vastustes välja tõin, et see kui need kokkulepped tehti Saksamaa põllumajanduse koha pealt erinevate toetuste, erinevate investeeringute kohta, oli sootuks teine. Täna, mis meil Euroopas on, ei ole need enam päevakohased või ei ole sellisel kujul nii lühikeses ajaraamis realiseeritavad ja sealt on tekkinud see peamine konflikt põllumeeste ja Saksamaa valitsuse vahel. Aga ma arvan, et need kokkulepped, mis minu teada on saavutatud, et mingites asjades ikkagi nii karme samme valitsus ei tee, on ka põllumehi rahustanud. Oluline on, et omavahel räägitakse ja dialoogi hoitakse ja küll siis saadakse ka need erimeelsused lahendatud. Aga peamised murekohad on ilmnenud pärast seda,

peab ütlema seda, et ajakirjandus on hakanud minu rõõmuks viimasel ajal päris palju rääkima sellest, et tegelikult maailm hakkab sellest aru saama, et selline rohepöördehullus, nagu oli, on tegelikult läbi kukkumas. Päris mitmed riigid nii Euroopas kui ka mujal on üle vaatamas kogu seda protsessi. Kas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Kliimaministeerium ka vaatavad jooksvalt neid asju üle

Milline teie seisukoht on? Ja millised on need asjad, milles Eesti maha on jäänud? Te ütlesite, et Eesti on maha jäänud mõnedest headest rohepöördealgatustest võrreldes naabritega. Aitäh! Kõigepealt see, mis puudutab neid otsuseid. Ma olen nõus, et mingeid otsuseid, mis puudutavad näiteks tootmist, investeeringuid, oleks võib-olla mõistlikum olnud teha pikema aja aga see ei tähenda, et meie ressursside kestlik kasutamine oleks kuidagi vale suund või vale tee. Samamoodi ju – me oleme pikalt vaielnud siin puiduteemal – me kõik tahaksime, et meie enda ressursse võimalikult suures mahus väärindatakse ja selle kaudu toodetakse ühiskonnale võimalikult suurt lisandväärtust.Mina

teisi, alternatiivseid lahendusi. Ja ma olen ka oma piirkonna inimestele kogu aeg öelnud, et jah, Ida-Virumaa on ohverdanud oma ökosüsteemist väga suure osa selleks, et meil on olnud aastakümneid elekter toas, peavad väikse osa ohverdama ka teised Eesti piirkonnad, et meil tulevikus oleks elekter toas. Aga see peab olema mõistlikus mahus, see peab olema tasakaalukas ja see ei saa kindlasti olla nii, et igas Eestimaa külas on tulevikus tuulikud püsti. Aga see on üks näide, mida ma pidasin silmas. Aitäh! Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Te väga tabavalt ütlesite, et kliimamuutustega tuleb arvestada, ja inimene on kahtlemata kogu oma eksistentsi jooksul arvestanud ja vähe sellest, väga edukalt ka kohaneda suutnud. Aga nüüd kipub see järg minu arust kuidagi käest ära minema. Püüaks kõigepealt lihtsamate ja käegakatsutavamate asjadega arvestada, Eesti puhul näiteks meie geograafilise asukohaga ja sellega, et talv tuleb igal aastal. Sellel aastal tuli jälle. Eile hilisõhtul nägin ise termomeetril –28,5 kraadi. Vau! Elan ahjuküttega majas ja teate, seda mõnusam on seal soojas toas istuda, kui väljas nii krõbe külm on. Aga samal ajal me teame ulatuslikest elektrikatkestustest. Teame ka seda, et elektri hind võib olla väga kallis ja nähakse ette, et [seda juhtub] aina tihedamini. Valitsus aga propageerib näiteks ahjudest loobumist, paneb rõhku tuule- ja päikeseenergeetikale, samal ajal kui juhitavaid võimsusi on puudu. Kuidas te üldiselt sellist vaadet kommenteerite, et me tegeleme valede asjadega selle rohepöörde egiidi all? Aitäh! Kõik see, mis puudutab meie energeetikasüsteemi – ma olen nõus, et see on väga kompleksne ja keeruline teema.

midagi nii iseenesestmõistetavat juba aastasadu ja ma loodan, et see jääb nii pikaks ajaks. Pigem on meil küsimus tiheasustusega aladel linnades, kus võib olla tõesti korsten korstna kõrval ja pidev kütmine on loonud õhukvaliteedi, mis ei ole enam kasulik meie elanikele, kes linnades on.

Me investeerisime aastaid biogaasi ja ostsime biogaasibusse ja siis teie ministeeriumi ametnikud, ma saan aru, valitsuse loal,

ei oldud üksmeelsel seisukohal ja mitmed riigid tõstatasid selle, et seda tuleb täiendavalt arutada ja kaaluda. Mis puudutab teie küsimuse teist poolt, et kust kohast tuleb juhitav energia, elekter, siis nii nagu ma ka eelmises vastuses ütlesin, ma olen nõus, et me peame leidma erinevaid alternatiive ja me ei saa kõiki asju panna ainult tuule- või päikese[energia] peale. Seda ma ei ole kordagi väitnud. Peabki olema laiapõhjaline nii-öelda elektripakkumise portfell, et sõltuvalt sellest, kas meil on tuulevaiksed, päikesepaisteta ilmad või mida iganes, oleks meil ikkagi kindlus olemas seni, kuni ei ole paremaid alternatiive loodud ja valmis ehitatud. Riina Solman, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud minister! Ma usun, et ise maal elava inimesena olete regionaalasjades üsna kahe jalaga maa peal.

Ettevõtlusorganisatsioonid on märkinud, et võib-olla tõesti ongi see märgis hea mõte. Aga kuidas te nendes tingimustes, kus riik tahab kokku hoida, lähete ikkagi kulusid tõstma? Ja ma küsin konkreetselt – kui mitte terves valitsussektoris, siis teie kui suured on tegelikult rohepöördega seotud mõjud hinnanguliselt summaliselt bürokraatia tõttu ja inimeste arvu kasvatamise tõttu ametkonnas. oleme ühel või teisel moel proovinud seda analüüsida, kas saaks kuidagi konkreetset [summat] välja tuua, aga nii kui me hakkame arvutama, kui palju võiks olla selle asja kulu, siis tulevad jälle suured ettevõtjad, kes ütlevad, et mitmed jaekaubandusketid ei võta neid üldse jutule, kui näiteks nende pakendi plastisisaldus ei vähene teatud protsent iga aasta.

pannakse meretuulikuid täis. Ja kas te peate õigeks, et riikliku eriplaneeringu seaduse kontekstis nendega enam ei arvestata? Me siin just tutvusime selle seadusega, sealt on kohalikud elanikud ja nende arvamus täiesti välja võetud. Aitäh, Aitäh! Kõigepealt, ma ütlen veel kord, et see peab olema tasakaalus. Kui me lepime kokku, et kusagilt peab elekter tulema Eesti kodudesse, Eesti ettevõtetesse, siis küsimus on, kust kohast see tuleb. Praegu on see tulnud väga palju Ida-Virumaa

kusagilt peab elekter tulema. Mina olen valmis Ida-Virumaa inimestele ütlema, et jah, ka mina olen oma kodupiirkonnas valmis

Tippkoormus oli siin viimastel päevadel pea 1500. Me räägime päikese-, tuuleenergiast – praegu väga palju tuult ei ole, päikest pole üldse. Sealt ei tule meile vajalikku võimsust.Me teeme pidevalt mingisuguseid otsuseid ja paari aasta pärast muudame neid otsuseid. [ehituse] pidurdamine oli ühe asekantsleri põhitöö kümme aastat. No nüüd ta räägib ajakirjanduses kõikidest muudest teemadest.

Mina küll loodan, et tänane valitsus saab sellest aru, et põlevkivielektri tootmist ei saa enne kinni panna, kui meil on mingi alternatiiv.

vesinikuturbiinid tuleks panna ikka Ida-Virumaale. Minu arvates on see väga õige, kui vesiniku pool peaks kindlasti olema mere ääres.

Ülejäänud riikidel ei ole sellest sooja ega külma. Meil on põllumajandus väga hästi arenenud. Meil on piimatootmise tase maailma tipus. Meil on lägahoidlad, kus on võimalik biogaasi toota ja tunduvalt rohkem toota, kui täna toodetakse. Kogu ühistransport on võimalik üle viia biogaasile. biogaasile. Euroopa Liidu läbirääkimistel tuleb lihtsalt selg sirgeks lükata ja öelda, et muud varianti ei ole. Tihti ma kuulen, et mõne ministeeriumi ministri asemel käivad seal mõned noored inimesed ja ministrid pole üldse sinna jõudnud. See ei ole mitte regionaalministri kohta öeldud. Võtame nüüd julguse kokku ja räägime, et meil ei ole võimalik lõpmatuseni kinni maksta meeletult kõrgeid energiahindasid. Me oleme teinud järjest rumalaid otsuseid küll LNG-terminali [ehituse] pidurdamisega, küll mõne kõrgepingeliini ehitamisega, et meie hind tõuseks, ja mõne põlevkivikatla kinnipanekuga. Hoiame oma inimesi, oma ettevõtjaid ja püüame elektrit toota ise, nii nagu kümme aastat tagasi seda suutsime teha, ja püüame vaadata, et hind oleks mõistlik. Viimane soovitus on see, et lõpetame CO2-ga

Suur tänu! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Head kolleegid, oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde, mis kannab numbrit kaheksa. Riigikogu liikmete Evelin Poolametsa, Helle-Moonika Helme, Kalle Grünthali ja Henn Põlluaasa 13. mail 2023. aastal esitatud arupärimine maksupaketi terviklike mõjude kohta. Arupärimine kannab numbrit 301. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Evelin Poolametsa. Aga teda ei ole, nii et selle päevakorrapunkti menetlemist ma avada ei saa ja see langeb tänasest päevakorrast välja. Järgmine päevakorrapunkt on Riigikogu liikme Aivar Koka 13. mail 2023. aastal esitatud arupärimine kulude tõusu kohta, arupärimine nr 354. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Aivar Koka, kes on kenasti olemas. Palun! Aitäh, Toomas! Austatud minister! Head kolleegid! Ma pean tunnistama, et see arupärimine on tehtud küll kevadel ja sellest ajast on palju vett merre jooksnud, aga küsimused on ikkagi samad.

Aga need küsimused on olulised selles mõttes, et selle aasta 1. jaanuarist on juba käibemaksu tõus olemas. Maikuust muutuvad ka kütuseaktsiisid, rääkimata erinevatest muudest maksudest. Ja minu mure on kohalikud omavalitsused. [puudutab] just regionaalministri valdkonda, kuidas omavalitsused hakkama saavad. Me teame, et vähemalt kolmandik omavalitsustest on rahalistes raskustes. Paljud püüavad oma laene refinantseerida, võtta laenupuhkust, et kuidagi järgmise aasta sügiseni vastu pidada, et näidata, et siis tulevad valimised, kõik on hästi. Tegelikult on olukord keeruline.

Samas maksti välja jõulupreemiad. Me näeme, kust kohast on võimalik kulusid kokku hoida. Kui töö on tegemata, siis minu arvates eraettevõttes ju preemiaid ei maksta. Aga riigiettevõtetes, me näeme, erinevates ministeeriumides ja ministeeriumide allasutustes seda tehakse. Kui vähegi võimalik on, siis ma palun, et minister ka sellele küsimusele vastaks. Aitäh! Suur tänu, auväärt kolleeg! Palun nüüd kolleegi arupärimise küsimustele vastamiseks Riigikogu kõnetooli minister Madis Kallase. Palun!

Lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Hea arupärimise esitaja! Tõesti, nii nagu te oma küsimuses viitasite, on maikuust alates päris palju otsuseid tehtud ja ka erinevaid analüüse tehtud.Esimene küsimus: "Kas teie ministeeriumis on läbi viidud mõjuanalüüs, mil määral maksutõus ministeeriumi ja selle allasutuste kulutusi suurendab?"

ka kohalike omavalitsuste vaates, vaatas üle, kuidas see võiks mõjutada meie toiduhindasid. Selles mõttes ei ole siin midagi varjata, et teenuste hindasid

on ka olemas ja seda me kindlasti ei eita. Aga me saame öelda, et kindlasti tavapärases praktikas saab meie ministeerium parema

just lähtuvalt sellest, et Eestis on äärmiselt suur regionaalne ebavõrdsus. Me teame, et just Harjumaa, Tartu ja Tartu linna lähiümbrusest kaugemates piirkondades on äärmiselt keerulises situatsioonis kümned kohalikud omavalitsused. [Meie soov on] ühiselt – tugevamad linnad, tugevamad vallad –

veel kord on palutud ära kaardistada kõik tegevused ja investeeringud, mis meie ministeeriumi haldusalas igapäevaselt toimuvad. Kui on näha, et kusagil on võimalik neid teha väiksema ressursi[kuluga] ja väiksema inimeste arvuga, siis kindlasti seda me teeme ja neid kokkuhoiukohti ka esitleme. Lisaks oleme

Meil on valida, kas me suuname täiendavaid vahendeid nendele kohalikele omavalitsustele, kes toetust või abi vajavad, riigieelarvest, või, teine variant, me jagame ümber teatud kasvu nendelt kohalikelt omavalitsustelt, kellel on mõnevõrra parem seis ja kes saavad hakkama. Kahjuks on praegu meil valikus ainult see teine, kuna maksutulu

rasked ja keerulised valikud, aga üheskoos kohalike omavalitsustega peame me mingid lahendused leidma, kui me tahame, et igal pool Eestis elu jätkuks.

alla 100. PRIA ja kõik tema partnerettevõtted, kes ühel või teisel moel olid nende uute IT‑lahendustega seotud, suutsid ikkagi olukorra eelmise aasta lõpuks niivõrd hästi ära lahendada, et tegelikult eelmise aasta lõpuks sai suurem osa,

palkade väljamaksetega, elektriarvete tasumisega ja nii edasi ja nii edasi. Oli vaja leida kiired ja kohesed lahendused. Ja sellest lähtuvalt on vähemalt hetkel olukord nii-öelda normaliseerunud ja toetused on välja makstud. Mis puudutab preemia maksmist, siis olen nõus, et samal ajal, kui ühiskond arutab probleemi, et tuhandetel põllumajandusettevõtjatel jääb toetus saamata,

ja asutuse vaheline kokkulepe, kuidas tulemusi hinnatakse, mismoodi preemiaid makstakse. Nii tehakse seda paljudes organisatsioonides ja ministeeriumides, aga see peaks käima teises järjekorras: kui [eesmärgid] on täidetud, siis on asjakohane rääkida preemiast või tulemustasust, kui seda ei ole tehtud, siis sellest rääkida ei saa. Antud juhul PRIA kohta ma väidan, et paari osakonna puhul oleks pidanud selle otsusega selgelt ootama. Aitäh! Aitäh, lugupeetud minister! On mõned küsimused. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun!

et suurematelt omavalitsustelt antaks raha väiksematele just selleks, et nad saaksid kas rohkem investeerida või Euroopa rahastust taotleda. Tol hetkel ma küsisin teie käest, kas teil on mingisugune ülevaade, analüüs, kuidas ja kui palju see tegelikult aitab. Tänaseks me teame, et mitmed kohalikud omavalitsused on juba vastu võtnud oma uue aasta eelarve. Kas teil on täna reaalselt olemas see pilt, kui paljusid omavalitsusi see on aidanud? Kes on reaalselt saanud midagi lisaks investeerida, kes on saanud taotleda Euroopast lisarahastust?

antud juhul me pigem räägime Eesti 10–20 kohaliku omavalitsuse vaates sellest, et nad üldse saaksid oma eelarved kokku, et nad saaksid kõiki teenuseid pakkuda, mis on kohaliku omavalitsuse kohustus, ja väga paljud nendest investeerimise peale

Tegelikult see ei käi alati suuruse järgi. Aga ma olen nõus, et ennekõike Tallinn, Tallinna lähiümbrus, Tartu ja Tartu lähiümbrus on need Eesti edukamad ja paremad piirkonnad selles vaates, et nendel on see võimekus.

või teatud ümberjagamis kaudu nendest piirkondadest, kus kasvu arvelt mingi osa äravõtmine ei sea ohtu kohaliku omavalitsuse teenuste tagamist ega ka investeeringute tegemist.Ma kasutan veel kord võimalust [öelda], suhelnud kevadel ja ka hiljem nende kohalike omavalitsustega, kellel on oluliselt suurem võimekus, [tean, et] tegelikult nad mõistavad väga hästi, et Eesti saab olla tugev ainult siis, kui kõik kohalikud omavalitsused saavad hakkama. Ma loodan, et me leiame ühiselt

rääkisite praegu, et otsite lahendusi. Kuidas on nende lahendustega, mis olid kavas eelmisel valitsusel, kus me teiega koos olime? Regionaalpoliitikat puudutavalt oli näiteks võimalus, et teie ministeerium kolib superministeeriumisse, kus on väga palju tühje ruume ja riik maksab nagunii ülalpidamiskulusid, korrused on tühjad – väike kokkuhoid sealt. Siis on valitsusel kavas keskkonnamaja ehitamine, millele [kulub] ju kümneid miljoneid eurosid – annaks kokku hoida sealt. Kuidas on lood [tasandus]fondi ümbermängimisega, mis ju aitaks just neid piirkondi, kus on raskused? Kuidas on lood Euroopa Liidu fondide

Mis puudutab keskkonnamaja, siis keskkonnamaja koha pealt on pidevalt räägitud, et riik peaks ise rohkem investeerima ja riik peaks investeerima ka valdkondadesse, mis toetavad just kõige rohkem pihta saanud Eesti

ma ei tea, kas teie algatasite – käisite sellega valitsuses. Näiteks kohaliku omavalitsuse korralduse seadus läks nüüd nii-öelda uuele ringile või kooskõlastusringile, samamoodi tagamaalisuse koefitsient

Tahtmata kedagi süüdistada, tahamegi leida lahendusi ja seetõttu me oleme kokku leppinud juba järgmised jätkukoosolekud, et vaadata otsa sellele, miks on nii, et riik käib riigiga kohut ja samal ajal kannatajaks jääb tegelikult Eesti inimene, Eesti kohalik omavalitsus. Aivar Aivar Kokk, palun! Aitäh! Äkki, minister, kokku võttes oskad sa öelda, miks on siis nii, et meil paljud omavalitsused ei saa hakkama.

Peamine põhjus ei ole tõesti, ma olen nõus, otseselt seotud ühinemisega või mitteühinemisega. Pigem on Eestis väga lihtne probleem. Probleem seisneb selles, et kohalikele omavalitsustele laekusid kuni eelmise aasta 31. detsembrini vahendid ainult üksikisiku tulumaksu pealt. Üksikisiku tulumaksu me saame ainult inimestelt, kes käivad tööl ja on sellesse konkreetsesse kohalikku omavalitsusse sisse kirjutatud. Aga kui me vaatame elanikkonna liikumist viimase 20 aasta jooksul, et] sisuliselt on sajad tuhanded inimesed liikunud Eestis ennekõike ühte piirkonda, see on Tallinn ja Tallinna lähiümbrus, ja vähemal määral Tartusse ja Tartu lähiümbrusesse. Me näeme, et seal tekibki fundamentaalne probleem. Kõigepealt lähevad inimesed

saavad tegeleda teiste probleemidega, mis kahjuks on alles jäänud. Aga fundamentaalne struktuurne probleem on seotud sellega, et meil on Eestis lihtsalt maksusüsteem, [maksude laekumine] kohalikele omavalitsustele üles ehitatud tööealiste elanike baasil, aga tööealised elanikud on liikunud pigem ühte või kahte piirkonda. Seda tuleb muuta, kui me tahame, et igal pool Eestis elu jätkuks. See on see põhiline mure. Aitäh, lugupeetud minister! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Aivar Kokk, palun! Hea minister! Head kolleegid! Kõigepealt tänan ministrit väga sisukate vastuste eest. Väga meeldiv oli kuulata.

Tegelikult peaks olema nii, et kui me võtame seadusi vastu, siis analüüsid on enne tehtud, et me näeks, kuidas need seadused mõjutavad Eesti inimeste ja ettevõtete tegevust. Praegusel hetkel on minul küll hirm. Ma arvan, et ma olen siin saalis kõige pikaajalisem omavalitsuse volikogu liige.

2020. aastal tehtud RES‑i järgi oleks pidanud tulumaksust laekuv raha suurenema, aga praegu see valitsuse otsusega see aasta tegelikult väheneb.

natukene paremini hakkama saavad omavalitsused toetavad neid omavalitsusi, kes võib-olla täna oma eelarvega nii hästi hakkama ei saa.

Oleme ausad, praegusel juhul on väga paljudes omavalitsustes rahaline kriis mitte sellepärast, et kas raha ei laeku, kas inimesi on vähe või midagi muud, vaid tegelikult on väga paljuski süüdi see, et on tehtud valed otsused. valed otsused. Peale ühinemist tehti otsuseid, mida ei oleks võib-olla pidanud tegema. Ühinemise käigus lubati kõike selleks, et see ühinemisprotsess natukenegi lihtsamini läbi viia. Siis need jõud, kes said võimule, püüdsid oma piirkonna asju kõige kiiremini ellu viia, neid lubadusi, ja investeerisid. Ja investeerimise käigus – mis siis, et hinnad tõusid kordades –, tehti ikka neid otsuseid. Sealtkandist, kust mina pärit olen, Jõgeva vallast

1 300 000 ja riik 800 000 ja saadi tunduvalt väiksem asi, kui algul oli plaanitud. Kui riigihange ära tehti, siis selgus, et maja tehakse ka teistsugune. Ei tulnud kivimaja, vaid tuli puitmaja. Siis ehitati kõrvale spordihoone. Ühtpidi on väga hea, et spordihoone ehitati, aga kõrval oli juba spordihoone, mille renoveerimine oleks läinud tunduvalt vähem maksma.

maksepuhkust, siis ongi juba kriis käes ja eelarves ei ole raha, et kasvõi õpetajatele palka maksta.

organisatsiooni prognoos ei näita, et meil oleks näha tunneli lõpus valgust, et majandus hakkab tõusma, vaid see on rong, mis liigub meie poole. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove

Kuna arupärijate esindajaid ei ole saalis, siis on tegemist selle arupärimise menetlemise võimatusega

Mõnes mõttes on aeg edasi läinud ja sündmused on vahepeal arenenud rohkem või vähem peadpööritava kiirusega.

üheksas klass. Tallinna Halduskohus seda kaebust ei rahuldanud ja lapsevanemad on selle edasi kaevanud.

Aga temaatika on ikkagi õhus. Maakoolide sulgemise probleemile tuleb reageerida ka valitsuse tasemel, tähelepanu tuleb pöörata ääremaastumise ohule ja asulate võimalikule hääbumisele ning laste koolitee pikenemisele. On täiesti ilmselge, et kogu Eesti ei saa kolida kokku maakonnakeskustesse või lõpuks Tallinnasse

Aitäh! Ma palun Riigikogu kõnetooli haridus‑ ja teadusminister Kristina Kallase. Palun teil vastata arupärimisele, mis kannab numbrit 406.

ja see, kus koolid asuvad, kas meil on piisavalt kvalifitseeritud õpetajaid nendes koolides töötamas ja kas meil on piisavalt lapsi, kes nendes koolides käivad, on kindlasti Eesti elu pikas plaanis väga tugevasti mõjutav teema. Selle tõttu ma tõesti arvan, et see väärib korduvalt ja korduvalt arutelu samme on haridusministeerium ette võtnud, et vältida maakoolide jätkuvat sulgemist? Sellest aastast on jõustunud kodulähedase algkooli pidamist soodustava toetuse eraldamise määrus, mille alusel on võimalik kohalikel omavalitsustel taotleda toetust kodulähedaste algkoolide pidamiseks. Algkoolide all me peame silmas koole, mis õpetavad esimest ja teist kooliastet, ehk esimest kuni kuuendat klassi, kus õpivad kõige väiksemad, vanuselt kõige nooremad lapsed, kelle iseseisev koolitee võiks olla ikkagi võimalikult lühike. Selle toetuse tingimused on olemas ja omavalitsused on usinalt asunud seda toetust taotlema.Meie hinnangul on Eestis orienteerivalt 20 väikest algkooli, mille pidamiseks on võimalik omavalitsustel seda toetust taotleda.

ära. Erandiks on ka väikesaarte koolid, kuna seal juba kehtivad erinevad toetuste tingimused. Miks me keskendume väikestele maakoolidele ja just nimelt väikestele lastele?

maakoolide ja ka koolivõrgu teema kohta? Jah, oleme praegu akadeemik Jaak Aaviksoo juhtimisel läbi viimas Eesti hariduskulude

haridusse. Riigi toetus, mida riik maksab õpetajate palkadeks, on loomulikult ka kasvanud, aga proportsionaalselt rohkem on kasvanud omavalitsuste endi kulud haridusele. See paneb omavalitsused raskesse seisu, kuna kui ühelt poolt on omavalitsuste eelarveseisud kogu aeg pingelised ja aina pingelisemaks muutuvad, siis teiselt poolt on kogu aeg suurenenud hariduskulude osakaal omavalitsuse

tulnud.Euroopa Liidu vahendite toel me korrastame koolivõrku Ida-Virumaal. Meil ei ole kahjuks nii palju Euroopa Liidu vahendeid, et me saaksime toetada ka teisi omavalitsusi üle Eesti. Koolivõrgu korrastamise puhul on selleks, et lastel oleks kodulähedane

Euroopa Liidu vahenditest Ida-Virumaa omavalitsusi koolihoonete renoveerimisel ja uute koolimajade ehitamisel, aga me otsime kindlasti võimalusi ka selleks, et teistelgi omavalitsustel oleks maapiirkondades

mõjutab koolide sulgemine nende piirkondade elukeskkonda ja selle atraktiivsust inimeste silmis elukoha valikul? Kindlasti see mõjutab. Ma arvan, et siin ei olegi vaja väga põhjalikku uuringut teha. Teiste riikide näitel on näha, et just nimelt väikeste laste jaoks mõeldud koolide sulgemine, kui kaugel on lasteaed, kui kaugel on üldhariduskool, mõjutab otseselt seda, kuidas inimesed valivad endale elukohta ja kuidas ka noored pered valivad endale elukohta. Gümnaasiumi asukoht,

meie naaberriigis Soomes, kus on täpselt samamoodi hajaasustusega piirkondi, on tehtud uuringuid, mis näitavad, et kuueklassiliste koolide sulgemine, mida Soome tegi mõned aastad tagasi päris massiliselt,

"Milline on Haridusministeeriumi hinnangul mõistlik koolitee pikkus? Kas päevas 30 või 50 kilomeetrit edasi-tagasi kodu ja kooli vahelist sõitmist on teie hinnangul õpilaste jaoks mõistlik ja tervislik?"

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ütleb, et vähemalt 80%‑l õpilastest, kelle jaoks põhikool on elukohajärgne kool, ei tohi kooli jõudmiseks kuluda rohkem kui 60 minutit. Kui kooliteele kulub transpordivahendiga [sõites] tegelikult üle mõistuse pikk koolitee. Ma arvan, et väga suurel hulgal Eesti lastest kulub kooliminekuks pool tundi. Siinsamas Tallinna linnas on laste koolitee kindlasti [sageli] poole tunni pikkune. Aga seadus on väga selgelt öelnud, et üle 60 minuti kooli minekuks kuluda ei tohi. Selle järgi peab ka koolivõrku korrastama. Loomulikult on ka meie soovitus olnud alati see, kui me räägime väikestest lastest – PGS ei erista

"Kas Haridusministeerium on sulgemiste vähendamiseks kaalunud positiivse programmi võimalikkust? Näiteks ääremaade koolide säilitamiseks projekti käivitamist, millega toetada koolide säilimist ja arendada koostööd koolide vahel, jagades õpetajate koormust või toetades digivõimaluste kasutamist?" Jah, muidugi oleme kaalunud ja oleme ka ääremaade koolide säilitamise programmi ellu kutsunud. See on seesama toetusmeede, millega me omavalitsusi toetame, selleks et hajaasustusega piirkondades saaks väikseid koole pidada. Mis puudutab õpetajate jagamist koolide vahel

niimoodi, et kõikidele õpilastele Setomaa valla eri nurkades oleks ikkagi kvaliteetne haridus kättesaadav ja laps ei peaks tegema väga pikki päevaseid sõite, selleks et koolis käia. Nii et selliseid algatusi on töös. Ma pean neid väga perspektiivikaks,

Ka neid lahendusi me välja töötame. Arenguseire Keskuse analüüs, mis samamoodi ju Eesti koolivõrku analüüsis, tõi väga selgelt välja, et erilist tähelepanu vajavad ääremaade või hajaasustusega piirkondade väikesed koolid

täiskoormusega töökoht ja noor inimene saaks tulla täiskoormusega seda aineõpetaja tööd seal tegema. Aitäh! Aitäh, austatud minister! Teile on ka küsimusi. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud minister, ma tänan teid nende põhjalike vastuste eest. Aga maakoolide sulgemise taga võib tihti olla ka õpetajate puudus. Te ise ka mainisite, et selle taga võib olla see probleem, et väiksematel omavalitsustel on raskem

Mul on selle kohta küsimus: mida te plaanite ette võtta, kas istute veel ühiselt läbirääkimiste laua taha, et seda streiki ära hoida? Aitäh Aitäh küsimuse eest! Ma siiski täpsustan seda, mis on maakoolide puhul murekohaks. Ma arvan, et õpetajate leidmine neisse koolidesse ei ole nii suur probleem. Lihtsalt need õpetajad on reeglina kohapeal elavad inimesed, kes on pensionil. Nad on väga head õpetajad. Maakoolide õpitulemused näitavad, et maakoolide lapsed ei saa halvemat haridust, kui saavad linnakoolide lapsed. Eestis ei ole seda ebavõrdsust olemas. Maakoolides töötavad õpetajad teevad suurepärast tööd, sest tulemustes ei ole väga suurt lõhet. Murekoht on pigem lihtsalt see, et pikas plaanis selline süsteem ei saa toimida, sest see õpetaja, kes on küll väga hea õpetaja, aga tegelikult on juba pensionil,

See on see murekoht. See ikkagi tähendab seda, et mingis mõttes on vaja koolivõrku konsolideerida, et tekitada õpetajatele täiskoormust, selleks et noor inimene sinna kooli üldse tööle läheks. Maapiirkondades on õpetajate palk väga konkurentsivõimeline. See palk, mida õpetajad saavad maapiirkondades, on väga konkurentsivõimeline. Noortele inimestele oleks see kindlasti atraktiivne. Aga nagu ma ütlesin, murekoht on lihtsalt see täiskoormusega töö.

üks mure, mis sealt tuleneb, on elukohamure. Vaatamata sellele, et õpetaja palk maapiirkonnas kohapeal on väga konkurentsivõimeline võrreldes teiste palkadega, siis Eesti pankade jaoks ta siiski väga konkurentsivõimeline ei ole ja sobiliku elukoha pakkumine kujuneb ka probleemiks.Aga tulen nüüd õpetajate palga juurde laiemalt. Jah, loomulikult on valitsuse vastutus

Aga ma tahaksin siiski üle rõhutada kohalike omavalitsuste vastutust, seda, et nemad on õpetajate tööandjad. See tähendab, et nii nagu nad otsustavad seda, kus kohas koolid on, kui palju neid on, täpselt samamoodi otsustavad nad seda, kui palju neil õpetajaid on, milline on õpetajate koormus, millised on nende tööülesanded ja kuidas see palgatoetus, mille haridusministeerium

vaid see, kuidas see lõpuks formeerub õpetaja reaalseks töökoormuseks ja reaalseks töötasuks. Ütleme nii, et haridusministri ja haridusministeeriumi käed jäävad seal lühikeseks, sest meie ei sõlmi õpetajatega töölepinguid, meie ei määra koormust, meie ei määra ära seda, kui palju on ühes konkreetses koolis või omavalitsuses õpetajaid tööl.See on juba omavalitsuste vastutada, mille tõttu olen ma ka korduvalt öelnud ja olen jätkuvalt seda meelt, et kui me tahame päriselt ära lahendada õpetajate järelkasvu probleemi Eestis, siis laua taha ei pea istuma mitte haridusminister koos Reemo Voltriga, vaid laua taha peavad istuma haridusminister, kohalikud omavalitsused ja õpetajate ametiühingud. Kohalikud omavalitsused on need, kes lõpuks määravad ja otsustavad ära selle, millised on õpetaja töötingimused, kui atraktiivne on see töökoht ühes või teises vallas või koolis selle õpetaja jaoks.

kokkuleppele, mis ei puuduta ainult õpetajate alampalka, vaid ka õpetajate töötingimusi. Anti Poolamets, palun! Tänan, juhataja! Lugupeetud minister! Te tunnete Ida-Virumaa kanti ilmselt paremini kui mõnda teist

Kiviõli eesti gümnaasiumi [saatus] on juuksekarva otsas. Mis siis sellest tegelikult saab? Ilusad loosungid eestikeelsest haridusest lõpevad Ida-Virumaa eesti koolide sulgemisega. See näeb kurb välja.

vene kodukeelega lapsi, ka Toila Gümnaasiumis, praktiliselt veerand nendest õpilastest on tegelikult vene kodukeelega, Kiviõli I Keskkoolis lausa 37%, Jõhvi Gümnaasiumis on vene kodukeelega laste osakaal ka veerand.

Euroopa Liidu vahendite [jagamisel] on seatud konkreetsed tingimused, millele peab vastama otsuse projekt, et saaks taotleda Euroopa Liidu rahalisi vahendeid. See ei ole ministeeriumi või minu otsustatud, et selline Euroopa Liidu toetusprojekt tehakse, see on Euroopa Liiduga peetud läbirääkimistel tehtud otsus. otsus. Nii nagu olen mina, nii on ka Toila otsuse ees, kas seda toetust kasutada või seda toetust mitte kasutada koolivõrgu korrastamiseks ehk põhikooli ehitamiseks. Jaak Valge,

kas see on suurem või väiksem. Ma tean ka seda, et Eesti valitsemissüsteemi üks suuremaid puudusi on killustatus, vasak käsi ei tea, mida parem teeb.

põhikooli lõpetajate arv kümne aasta pärast? Neid tehakse sündimuse näitajate põhjal. Lisaks sellele on Tartu Ülikooli inimgeograafia instituudil valminud rändekalkulaator, mis arvestab Eesti-sisest liikumist, inimeste ümberasustamist ja paiknemist Eestis, kus on samamoodi prognoosid sees. Ka neid prognoose me kasutame. Rändekalkulaator näitab, et siseränne Tallinna, Harjumaa ja Tartumaa suunas ei

küll väheneb, aga see ei vähene enam sellise tempoga, nagu see on vähenenud viimase 20 aasta jooksul. Aga fakt on see, et kasvu me kindlasti seal kuskil väga märkimisväärselt ei näe, välja arvatud Tallinnas, Tallinna ümbruses ja Tartu linna ümbruses, kuid isegi mitte Tartu linnas.

kus peaksid meil asuma gümnaasiumid ehk kui palju on meil gümnaasiumiealisi ja potentsiaalselt gümnaasiumisse minevaid lapsi järgmise 10–15 aasta jooksul.

ja kui jätkub, siis millal võime oodata lõpliku otsuse tegemist? Aitäh küsimuse eest! Toila Gümnaasium ei ole riigikool, Toila Gümnaasium on omavalitsuse kool

Kas nad on sellega nõus, kas kogukond on sellega nõus või ei ole? Ootame otsust hiljemalt märtsikuuks, sest Euroopa Liidu vahendite planeerimise periood lihtsalt eeldab, et me peame liigutama hakkama, muidu me jääme nendest rahadest ilma. Kui Toila vald otsustab, et nad ei soovi selles Euroopa Liidu programmis osaleda, siis meil on võimalik Ida-Virumaa piirkonda ehitada veel üks uus põhikool [koos mõne] teise omavalitsusega, kellega me neid läbirääkimisi uuesti pidama hakkame. Sellest tingituna me panime praegu tähtajaks märtsikuu,

reformiprotsess mõlema kooli jaoks, nii Lüganuse Kooli jaoks kui ka Kiviõli I Keskkooli jaoks, väga suur muutus, mis vajab väga palju tähelepanu. Samal ajal on küsimus, eks ole, gümnaasiumiastmes. Kooli õppenõukogu

Aitäh küsimuse eest! Ei, nad ei ole ka loogiliselt omavahel seotud, sest õpetajate järelkasvu probleemi ei lahenda kindlasti ära see, kui pannakse koole kinni. Haridusvaldkonnas toimuvad muutused näitavad, et

Koolivõrgu puhul, ma igaks juhuks täpsustan, kui me arutame haridusressursi koondumist, siis me räägime ikkagi ainult gümnaasiumiastmest. Me ei räägi, eks ole, põhikoolide kinnipanemisest, põhikoolide sulgemisest või põhikoolide optimeerimisest. Me räägime valdavalt gümnaasiumiastmest ja sellest, et 30, 19, 23 õpilasega gümnaasiumid on need kohad, kus tõenäoliselt on mõistlik koolivõrku optimeerida ja nende laste õppekohad [viia üle] suurematesse gümnaasiumidesse, mis seal lähedal asuvad.

Rohkem kui aasta tagasi tuli Viljandimaa Haridustöötajate Liidu esindaja välja arvamusega, et õpetajate koormuse vähendamiseks võiks sarnaselt Tallinna Vabaduse Kooliga teisteski maakondades koondada Ukraina noored ühe katuse alla. Kõige paremini võiksid nendeks koolideks sobida väikesed maakoolid, kus on palju ruumi ning mida praegu ähvardab sulgemine. Kas sellist ettepanekut on haridusministeeriumis arutatud või kaalutud? Kas on mingid arengud olnud sellel teemal? Aitäh küsimuse eest!

lapsi toetades, lisaks sellele, et me muidugi aitame neil ka Ukraina haridussüsteemi tagasi integreeruda, suudaksime neile anda need oskused, mis siin Eestis hakkamasaamiseks vajalikud on.

Aitäh veel kord, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Kõik kohalolijad ja kõik, kes on ekraanide taga!

Me teame seda, me oleme kultuurikomisjonis seda kuulnud ja minister kordas selle siin üle. Ma arvan, et kui meil tuleb järgmisel nädalal olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, kus me räägime maakoolidest ja

aga paraku me juba kuuleme siit-sealt nii-öelda põllult, et kahjuks mõned omavalitsused kasutavad seda toetust pigem selleks, et sulgeda seitsmendat kuni mis on üsna kahetsusväärne. On selge, et tõepoolest, nii nagu minister ka ütles, proportsionaalselt on kasvanud kohalike omavalitsuste hariduskulude osakaal kohalike omavalitsuste eelarvetes.

väiksemate maakoolide pidamisest ning kogukondade ja kogukonnakoolide toetamisest. Aitäh! Aitäh! Ma palun Riigikogu kõnetooli Tõnis Lukase. Austatud juhataja! Lugupeetud minister! Head kolleegid! Maakoolide teemas lõikuvad kaks lainet, mis iseenesest murravad teineteist ja tekitavad uppumise olukorra või siis võimaluse nendelesamadele maakoolidele. Üks on avalik empaatiline suhtumine regionaalpoliitikasse ja sellesse, et me tahame, et Eesti oleks elus igal pool Eestis. Siin on viimasel ajal näha, et laine uuesti tõuseb, vähemalt diskussiooni tasemel. Teine on hariduspoliitiline üleskutse otsida üles, kus raha on, kus raha paikneb. Hariduses, kaasa arvatud üldhariduses ja alushariduses, on raha tinglikult üle Euroopa keskmise, seda proportsionaalselt, aga millegipärast õpetajate palgad sellest palju ei edene.

lõppes ikkagi küllaltki võitluslikes toonides. Kuna omavalitsustele kui ühele koolide omanikule on esitatud tellimus mitte raha raisata ja tekitada nii-öelda optimeerimine, siis on üldiselt aru saadud, et otsused koolivõrgu koomale tõmbamiseks on omavalitsustes autonoomsed ja igasugune vahelesegamine tähendab jällegi sekkumist omavalitsuste õigustesse. Seda olukorras, kus ka haridusgurud räägivad, et kusagil on väga palju raha ja see väga palju raha on koolivõrgus, et tõmbame seda pigem kokku. Sellelsamal konverentsil jäi president oma mõõduka sõnaga pisut varju. Mul oli isegi natukene kummaline seda jälgida, sest ma pean presidendi käitumist ka Metsküla kooli külastamisel riigimehelikuks. Ta ei teinud seal mingeid võimsaid avaldusi, kuid andis osapooltele võimaluse leppida kokku ja kaaluda seda asja veel. See on just see roll, mida president peab täitma.

Mida siis peaks tegema? Ma saan aru, et täna sai Metsküla kool haridusministeeriumist vastuse, et riigistamine ei ole võimalik. Miks nad otsivad niisuguseid suhteliselt ekstreemseid, kuueklassilise kooli mõttes ekstreemseid ettepanekuid, et riigistada? Sellepärast et nad on ikkagi aetud elevile. See parteiline turism, mis seal 1. septembri paiku käis – seal käis Riigikogu poliitikuid järjest-järjest –, tekitas Metsküla koolile tunde, et neil on väga tõsine jõuõlg. Nüüd selgub, et ka haridusministeeriumi poolt, vähemalt juristide tasemel, nii koduõppe korraldamise erandite andmisel kui ka muudes lahendustes ei ole see tugi nii tugev. Ma kutsungi üles, et kui poliitiline avalikkus pakkus Metsküla kooli rahvale alguses moraalset tuge, siis peaks seda tuge pakkuma ka

väga seotud teema. Ma olen kaugel arvamusest, et me peame piirduma konstateeringuga, et maakoolide õpetajatel on kohalikul foonil väga konkurentsivõimeline palk. Minister praegu seda oma võitlusideena välja ei öelnud, aga seda väga tihti kommentaarides öeldakse, et näete, neil on niikuinii väga võimas palk.

See on palgavõitlus juba tegelikult ekstreemsel moel. Streigi korralduslikud üksikasjad hakkavad selguma, aga praegu on veel valitsuses võimalik seda streiki ära hoida.

See töörahu, et koolid saaksid olla lahti ja lasteaiad ei peaks ühinema toetusstreigiga, on väga oluline nii meie õpilaste, perede kui ka muidugi õpetajate heaolu ja kindlustunde jaoks. Nii et kaks nädalat on aega,

palkadeks]. Valitsus võttis vastu niisuguse alammäärade määruse, mis otseselt selle riigieelarve reaga ei ühti,

Koalitsioonilepingus sätestatud maksumuudatuste kiirustades läbisurumine on meie meelest Eesti majandusele väga kahjulik. Sellest on rääkinud ka ettevõtjad väga erinevatest valdkondadest. Samuti on kõlanud, et käibemaksu tõstmine vähendab tarbimist, sest kõrgem hind sunnib tarbijaid vähem kulutama, mis võib negatiivselt mõjutada ettevõtteid, kellel oli raske majanduslik olukord juba eelmisel aastal. Lisaks võib negatiivseid tagajärgi põhjustada ka tulumaksureform, mida planeeritakse järgmiseks aastaks. Erinevad sektorid on selle maksutõusu pärast kas juba kannatanud või hakkavad meie arvates kannatama lähitulevikus. Kui valitsus soovib selliseid maksureforme teha, võiks neid teha ikkagi hoolikamalt ja põhjalikumalt läbi mõeldes. Kui niimoodi kiirustada, siis võib tekkida olukord, kus ei arvestata kõigi võimalike kaasnevate tagajärgedega ja seetõttu võivad need muudatused olla kahjulikud nii ettevõtetele kui ka inimeste toimetulekule. Eksisteerib reaalne oht, et ootamatud maksutõusud vähendavad majandusaktiivsust ja toovad kaasa eelarvelaekumiste vähenemise. Sellest lähtuvalt ja seoses eeltooduga soovime küsida lugupeetud haridusministrilt tema valitsemisala kohta. Millised on tema hinnangul maksupaketi mõjud just sellele vastutusvaldkonnale ehk haridusele ja teadusele? Milline on mõju tema juhitavale valdkonnale, mis tuleneb turismisektori konkurentsivõime olulisest kahjustamisest? Käibemaksu ja tulumaksu tõstmine mõjutavad kindlasti eraisikute toimetulekut ja majanduslikku aktiivsust. Kas tema arvates jääb tema vastutusvaldkond sellest puutumata? Milliseid meetmeid ta kavandab, et leevendada maksupaketi negatiivseid mõjusid oma valitsemisalas, kui ta arvab, et sellised negatiivsed mõjud on seal olemas? Milliste huvirühmadega on ta konsulteerinud enne nende laiaulatuslike maksumuudatuste tegemist? Sellised on küsimused ja

Väga lihtsal põhjusel. Esiteks sellepärast, et otseselt haridusministeeriumi allasutuste ehk ka riigikoolide ja kutsekoolide kulusid käibemaksu tõstmine oluliselt tõstmine oluliselt ei tõsta, sest kõigi riigiasutuste kulud, sealhulgas riigikoolide kulud, on eelarves arvestatud ilma käibemaksuta.

Kohalikele omavalitsustele, kes ei ole küll meie allasutused, aga võib öelda, et nad on haridusvaldkonna osapooled, siin mõju kindlasti on.

siis tõenäoliselt on kõikvõimalike sisseostetavate teenuste ja kaupade puhul mõju omavalitsustele siiski päris märkimisväärne. Numbrit ma kahjuks teile öelda ei saa, sest me ei ole eraldi

arvutanud.Tulumaksu puhul, mille muudatused jõustuvad järgmisel aastal, nagu te teate, on tegemist üheaegselt nii maksu langetamise kui ka maksu tõstmisega. Tegelikult on selle maksu langetamise mõju haridusvaldkonna töötajate sissetulekutele suurem kui maksutõusu mõju ehk järgmisel aastal, 2025. aastal õpetajad ja lasteaiaõpetajad tulumaksulangetusest sissetulekutes võidavad.

et justkui kohalikud omavalitsused kasutaksid seda riigi eraldatud raha kõigeks muuks kui palgatõusuks. Esiteks on see muidugi päris tõsine süüdistus,

Oma eelmises etteastes ma kohe kindlasti mitte ei öelnud, et selles on süüdi omavalitsused. Ma igaks juhuks kordan üle, võib-olla selleks, et ei jääks valet muljet. Ma ütlesin, et see, milliseks kujuneb õpetaja reaalne palk, milliseks kujunevad õpetaja reaalsed töötingimused ja tema töökoormus, ei ole see, mida meie haridusministeeriumis otsustame või saame kuidagigi juhtida. Tänases olukorras seda hooba meil ei ole. Seda otsustab ja juhib ja juhib koolipidaja ehk kohalik omavalitsus, tema määrab õpetaja koormuse, tema määrab sellele koormusele vastava palga ning omavalitsuse piires palgamudeli ja koormusarvestusmudeli. Kõik see on omavalitsuste teha.Selleks, et me saaksime ära lahendada õpetajate ühe suurima mure, mis on ülekoormus ehk antud palga juures väga suure hulga lisatööülesannete täitmine, mida palga puhul ei arvestata, ei piisa sellest, et õpetajad istuvad haridusministeeriumi või haridusministriga laua taga. taga. Sellest ei piisa, sest reaalne töötingimuste seadja ja kokkuleppija ja tegelikult ka tööandja, õpetajate tööandja on kohalik omavalitsus.Selle tõttu on oluline, et need läbirääkimised oleksid – ma parandan teid – mitte minu ja Reemo Voltri vahel, vaid kolmepoolsed, kus laua taga on haridusministeerium, kohalikud omavalitsused ja õpetajate õpetajate ametiühingud. Kolmepoolselt on võimalik leida need kokkulepped, mis on seotud õpetajate karjäärimudeliga, õpetajate palgamudeliga, õpetajate koormuse arvestusega, sellega, kui palju

on võimalik loomulikult omavalitsustele väga konkreetselt ette kirjutada: meie anname teile sellise summa, selle summa eest teeb õpetaja nii palju kontakttunde, teie peate talle välja maksma sellise palga. Aga sel juhul

kui palju neil on koole, kui palju neil on õpetajaid, millised on õpetajate tööülesanded, kuidas need varieeruvad ja diferentseeruvad koolipõhiselt. See on olnud Eesti haridussüsteemi väga suur tugevus ja me peaksime seda hoidma. Selle tõttu ei saa mingi arutelu

Ehk mitte õpetaja palk ei suurene, mitte õpetaja arvestuslik palk ei suurene, vaid suureneb õpetaja netotulu. Õpetajale jääb maksulangetuse võrra rohkem raha kätte, rohkem raha on palgapäeval kontol.

aga ma arvan, et praegu on see muutunud veelgi aktuaalsemaks. Ma arvan, et mida lähemal on 1. september 2024, seda aktuaalsemaks see asi muutub, kuna teemaks on meil tugispetsialistid.Me Me soovime juhtida tähelepanu olulisele teemale, mis puudutab suurt tugispetsialistide puudust Eesti haridussüsteemis. Jutt käib eelkõige logopeedidest, psühholoogidest, eripedagoogidest ja sotsiaalpedagoogidest.

Tugispetsialistid teatavasti mängivad olulist rolli õpilaste vaimse tervise toetamisel. Õpilaste abistamine on hädavajalik, et tagada nende areng ja heaolu. Koolikeskkond võib põhjustada õpilastele erinevaid emotsionaalseid probleeme, nii et on hästi oluline, et meie koolides oleks piisavalt spetsialiste, kes suudavad neid probleeme tuvastada, õpilasi toetada ning teha koostööd õpetajate ja vanematega. Ma arvan, et viimastel aastatel on see eriti akuutseks muutunud, võttes arvesse erinevaid kriise, mis on olnud nii Eestis kui ka mujal. Kahjuks on tugispetsialistide puudus muutunud Eestis üha enam probleemiks. Paljud koolid ei suuda õpilastele tagada piisavalt tuge, kuna neil puuduvad selleks ressursid, eelkõige inimressurss. Meil ei ole piisavalt palju

See võib omakorda mõjutada õpilaste kooliedu ja vaimset tervist, on loogiline järeldus. Eeltoodust tulenevalt palume lugupeetud ministril vastata järgmistele küsimustele. Kuidas kavatseb valitsus tegeleda tugispetsialistide puudusega Eesti haridussüsteemis? Millised on konkreetsed meetmed, mida valitsus plaanib võtta, et suurendada tugispetsialistide arvu koolides ning tagada õpilastele vajalik tugi? Milline on valitsuse nägemus tugispetsialistide olulisusest ning milliseid samme tehakse, et suurendada teadlikkust selle valdkonna tähtsusest? Aitäh!

vajadus eri spetsialistide järele – mitte ainult aineõpetajate järele, vaid ka teistsuguste pedagoogide ja haridusspetsialistide järele koolis, kelleks on eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, koolipsühholoogid ja logopeedid – ja see vajadus aina kasvab. Tegemist on haridusvaldkonna spetsialistidega,

OSKA raportite järgi on vajadus tugispetsialistide järele järgmise seitsme aasta jooksul

tugispetsialistide erialadel vastuvõtuarve päris märkimisväärselt ja ülikoolide halduslepingud näevad ette, et need suurenenud vastuvõtuarvud kehtivad kuni aastani 2025.

Samal ajal on nii eripedagoogika kui ka psühholoogia erialal väga suured konkursid. Soovijaid on väga palju, puhtalt selle tõttu, nagu ma ütlesin, et noored ei ole rumalad, nad teavad väga hästi, et õpid eripedagoogiks, õpid psühholoogiks ja järgmised 40 aastat on sul töö garanteeritud.

ka täiskasvanud inimesed pöörduvad aina rohkem ja rohkem oma vaimse tervise muredega arsti poole, mille tõttu vajadus psühholoogiteenuse järele on aina kasvanud. Täiskasvanud inimene on valmis selle eest maksma, eks ole, tema tegelikult teenuse eest tasub. See on natuke nagu ortodontia teema:

See teenus on kallis, ta jääb kalliks ja nõudlus selle järele jääb kõrgeks. See on selles mõttes aus vastus. See tähendab seda, et me peame jätkuvalt suurendama koolitustellimust puhtalt selle tõttu, et nõudlus turul kasvab. Aitäh!

ja nende hulgas on kindlasti inimesi, kes on haritud, omavad teadmisi ja oskusi. Kas ministeerium on teinud mingi analüüsi, kas võib neid kaasata selleks, et laiendada meie õpetajate baasi?

keelelise ligipääsetavuse. Klient, Eesti inimene, peab seda teenust saama vajaduse korral ka eesti keeles, mille tõttu eesti keelt mittevaldavate inimeste töölevõtmine sellele erialale on siiski probleemne. Aitäh! Meil oli täna kultuurikomisjonis üks huvitav arutelu, nagu te kindlasti teate. Teemaks olid HEV‑lapsed

selle aasta jooksul – loodetavasti parandab – oma eesti keele teadmisi ja saab õpetada edasi juba päris lepingu alusel, nimetame seda niimoodi, aga tugispetsialistide puhul kahjuks sellist võimalust ei ole. Me küsisimegi ministeeriumi esindajalt, kas saaks seda korraldada nii, muuta seadust niimoodi, et

Kas te olete mõelnud haridusministeeriumis või valitsuses selle peale, et võib-olla teha mingi tsentraalne süsteem, fond, luuagi selline keskus või võimalus, et kõik kohalikud omavalitsused saaksidki

diagnoose. Rajaleidja keskus ongi see riigi loodud nõustamiskeskus, mis nõustab kohalikke omavalitsusi, koolipidajaid, koole, lapsevanemaid selles, kuidas tegeleda laste hariduslike erivajadustega.

Aitäh! Tõepoolest on meil riigis suur probleem tugispetsialistidega. Me räägime siin enamasti psühholoogidest, aga mitte ainult. Ma olen ministriga täiesti nõus, et meil on hästi keeruline olukord nii praegu kui ka lähimatel aastatel.

tekitada sadu tugispetsialiste, logopeede, psühholooge, eripedagooge ja nii edasi.

sest nad teavad, et kui nad töötavad näiteks täiskasvanutega või töötavad lastega, avades näiteks oma erapraksise või või töötades kuidagi teistmoodi, aga just nimelt erasektoris, mitte munitsipaal‑ või riigisektoris, siis nad teenivad palju rohkem. Loomulikult ei ole võimalik palgata tugispetsialiste

selles olukorras: mida me teeme kolme aasta pärast, viie aasta pärast, kümne aasta pärast, kui me näeme, et tugispetsialistide puudus on hästi suur.Teine Teine probleem on see, mida ma juba oma küsimuses mainisin: lapsed, kes nende tugispetsialistide abi ja tuge kõige rohkem vajavad, ehk hariduslike erivajadustega lapsed just nimelt eestikeelsele haridusele ülemineku kontekstis. Meil tekivad olukorrad, kus meil on lapsed, kes ei saa selle üleminekuga hakkama, nad puhtfüüsiliselt suuda eesti keeles õppida. Eelkõige räägime me neljandast klassist koolides. Täna oli sellest kultuurikomisjoni istungil päris palju juttu.

samas kui need spetsialistid töötavad eelkõige venekeelsete lastega. Ei ole, nagu ma sain aru, variante ei õpetajatele ega tugispetsialistidele, et nad saaksid oma keele[oskust] parandada näiteks lähima aasta jooksul ja samal ajal ikkagi jätkata tööd

ei ole võib-olla selline jäik hoiak, et kõik peaksid nagu üks minema üle eestikeelsele haridusele, vaatamata sellele, et mõnede jaoks on see lihtsalt ületamatu probleem, kuna nende hariduslikud erivajadused seda sellisel kujul väga ei luba. Nii et tahaks lihtsalt ministeeriumile anda soovituse, et võiks olla natuke paindlikum ja läheneda ikkagi lastele individuaalselt, sest need on meie lapsed, nemad on meie tulevik. Aitäh!

Lisandunud on lihtsalt see, et tugispetsialist peab olema võimeline tugiteenust osutama ka õppetöö keeles. Kui õppetöö keel on eesti keel, siis me ei nõua, et ta ainult eesti keeles oma tööd teeks – loomulikult osutab ta teenust selles keeles, mis keeles on mõistlik lapsele teenust osutada

ei pea muutma keelenõuet, neil on täpselt sama keelenõue alati olnud. Kui nad täna sellele keelenõudele ei vasta, siis nad ka täna töötavad tegelikult seaduse mõttes mitte õigesti. Aga tulevikus nad peavad arvestama sellega, et nad peavad olema suutelised teenust osutama vajaduse korral ka õppetöö keeles.